Zahvaljujem.Poštovani predsedniče, uvažene kolege narodni poslanici, ja ću danas govoriti sa zaštitnom maskom, pre svega iz razloga što lično smatram da trebamo da damo primer da iz ovog najvišeg zakonodavnog doma možemo da komuniciramo uz poštovanje protivepidemijskih mera o kojima danas raspravljamo.Naime, kao predsednik Odbora za zdravlje i porodicu Narodne skupštine Republike Srbije uvek sam bio zadovoljan kada zdravstveni zakoni dođu u skupštinske klupe. Međutim, mi danas imamo situaciju da raspravljamo o Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, odnosno o njegovim dopunama i izmenama, o zakonu koji je iznuđen jednom epidemijom zato što važeći zakon, dakle, ovaj aktuelni o kome govorim, kada je bio pisan i kada smo ga usvajali, ova epidemija nije bila ni poznata.Međutim, poznata.Međutim, danas, kako smo čuli i od ministra, broj zaraženih, broj obolelih i, nažalost, broj preminulih već je značajno uvećan i to je razlog više ne samo da raspravljamo o određenim protivepidemijskim merama, o njihovom usvajanju, već da svi zajedno proaktivno radimo na tome da te mere budu primenjive i primenjene u najkraćem roku. S druge strane, ne samo da budu usmerene ka zdravstvenim ustanovama, ka zdravstvenim radnicima, već moraju biti usmerene i ka ne zdravstvenim ustanovama, pravnim licima i građanima.Ja ću pomenuti nekoliko značajnih momenata koji definiše ovaj zakon.U članu 6. ovog zakona, po prvi put se definiše kućna izolacija i možemo reći da predlogom ovog zakona je definisano da u kućnu izolaciju idu zaražena lica koja nemaju simptome, kao i zaražena lica koja imaju simptome, a ti simptomi ne zahtevaju hospitalizaciju.Ovo je veoma bitno. Reći ću vam šta se dogodilo u ranijem periodu. Dešavalo se da zaražena lica slobodno se kreću, dešavalo se da se praktično omogući ta jedna masovna transmisija i da zbog toga smo imali čak u nekoliko navrata porast broj obolelih. Upravo zato ovaj član zakona smatram da je veoma bitan.Takođe je značajno što infektolog, praktično, propisuje ovu meru kućne izolacije i obaveštava nadležni Zavod za javno zdravlje.Pored ovog člana 6, u članu 8. se definiše kućna izolacija, odnosno karantin u kućnim uslovima. Karantin u kućnim uslovima je predviđen za ona lica koja su bila u kontaktu sa zaraženim osobama. Ono što je bitno jeste da dužina karantina je srazmerna najdužem periodu, odnosno periodu maksimalne inkubacije. Takođe, ovde rešenje donosi sanitarni inspektor, a samu meru predlaže, dakle daje mišljenje, nadležni epidemiolog.I ovo je veoma značajno. Značajno i zato što se po prvi put ova mera, ovo rešenje koje izdaje sanitarni inspektor predstavlja ispravu, ispravu na osnovu koje će u nekom narednom periodu zaposleni ostvariti svoje pravo u smislu ne manje značajan deo zakona jeste upravo onaj deo zakona koji govori o angažovanju komunalne inspekcije i komunalne milicije. Ovo je veoma značajno i sam sam radio u Ministarstvo zdravlja i znam koji je broj zaposlenih sanitarnih inspektora i znam da je to nedovoljno i ovaj član zakona je naročito bitan ne samo zbog broja izvršioca koji će kontrolisati protivepidemijske mere, već zbog toga što će imati i ovlašćenja da izdaju prekršajne naloge ili, pak, da prazne objekte u kojima se krše protivepidemijske mere ili, pak, da zabranjuju rad u okviru ovih 72 sata koja su definisana.Međutim, čini mi se da je najviše medijske pažnje ipak odneo ovaj član zakona koji govori o kaznenim odredbama koje se pominju u slučaju nepoštovanja protivepidemijskih mera i ne bih sada da koristim političku demagogiju, kao neki moji prethodnici narodni poslanici, pa da kažem - znate šta, male su plate, ovde su definisane neke visoke kazne, ja građanima moram da poručim jednu stvar - svi mi koji ne kršimo protivepidemijske mere nećemo ni platiti kaznu. Dakle, suštinska stvar je poštovanje mera, a reći ću vam i zašto.I sam nisam pristalica kaznene politike, da se razumemo, niti u ovom smislu, niti u zdravstvu, ali je ulog veliki. Ulog su životi ljudi, životi naši građana, životi svih nas.Čuli nas.Čuli ste podatke koje je izneo ministar Lončar. Mi smo već pri kraju svih značajnih kapaciteta za prijem kovid pacijenata. To je veoma bitno. Ta informacija je veoma bitna, da pre svega razmislimo dobro o tome. Zašto ovo kažem? Prvo, stara smo nacija. Mnogo ljudi boluje od hroničnih nezaraznih oboljenja. Imamo hitna stanja, imamo akcidente koji se ne mogu predvideti. Mi moramo ostaviti deo zdravstvenih kapaciteta za zdravstvenu zaštitu tih lica. Ne smemo dozvoliti da se popune zdravstveni kapaciteti u potpunosti kovid pozitivni pacijenti. Znate šta to znači? To znači da nećemo moći da sprovedemo adekvatnu zdravstvenu zaštitu svim našim osiguranicima, svim građanima Republike Srbije. To ne smemo da dozvolimo. pozivam vas, gospodo narodni poslanici, vas gospodine ministre, da ne dozvolimo kolaps zdravstvenog sistema, svi zajedno. Dakle, ovaj zakon i ove kaznene mere, nažalost, su neophodne.Ono što bih još želeo da kažem na ovu temu jeste da na ovaj način ovim zakonom praktično svaki pojedinac nosi odgovornost. Svako od nas ukoliko se ponaša neodgovorno i nesavesno, ugrožava zdravlje nacije, ugrožava budućnost.Treba da se razmislimo i treba da stavimo prst na čelo i pomislimo, svako od nas ima i roditelje i bake, deke. Na kraju krajeva, i zbog nas samih. Poštovanje ovih mera znači smanjenje broja obolelih, znači smanjenje broja umrlih, preminulih od infekcije virusom Kovid-19 i to uvek treba da nam bude na umu. Zato nam je ovaj zakon potreban i zato su ove kaznene odredbe jedini logičan epilog, da se epilog, da se razumemo.Pripremajući se za današnje izlaganje, pročitao sam nekoliko kritičkih komentara vezano za ovaj zakon u toku jučerašnjeg dana. Ono što me je začudilo jeste da ta kritika nije bila orijentisana ka suštini ovog zakona, nije orijentisana ka samim merama, već se komentarisao, rekao bih, pravni aspekt i definicija ovog zakona, pa zašto su neka tela definisana Zakonom o Vladi, a ne ovim zakonom, te zašto nije komunalna milicija uvedene značajno

i da sve one koji smatraju da politiku je moguće uvesti u rešavanje ovako vitalnih zdravstvenih pitanja, da ostavimo u prošlosti zato što tamo i pripadaju, a suština upravo jeste takva da ovom zdravstvenom sistemu našem u ovom aktuelnom trenutku treba ovakav zakon. Zašto? Zato što ja lično, ali i svi relevantni, zdravstveni, stručni, medicinski i naučni subjekti očekujemo od ovog zakona da, pre svega, pooštri poštovanje protivepidemijskih mera, da se smanji broj obolelih, da se smanji broj zaraženih i da se smanji broj preminulih i to je suštinska stvar.Na kraju, reći ću vam samo još jedno, Srbija nikada nije bila retrogradna, Srbija nikada većinski nije bila niti antivakcinalna, niti antinaučna i zato poštujmo mere, spasimo život. Hvala. Zahvaljujem.U međuvremenu se prijavio Enis Imamović. Izvolite. Hvala, predsedniče.Danas je pred nama, mogu slobodno reći, jedan logičan zakon. Zakon koji je bilo neophodno prilagoditi uslovima i izazovima sa kojima se suočavaju naši sugrađani i stanovništvo u Republici Srbiji, kako sa medicinskog tako i sa socijalnog aspekta.Danas svi govore o korona virusu. Mnogo je toga rečeno. Bilo je tu dosta istine, ali bilo je tu i dosta, blago rečeno, špekulacija. Ne kažem u ovom parlamentu, nego inače u društvu, u javnom diskursu.S obzirom, da moramo voditi računa da u ovako ozbiljnim situacijama, ovako ozbiljnim temama govorimo odgovorno, ja ću taj medicinski aspekt osvrta na ovaj zakon ostaviti stručnjacima ili bar onima koji se tako osećaju.Ja želim da se na ovaj zakon osvrnem sa onog socijalnog, praktičnog aspekta njegove primene u praksi. Mi smo kao društvo uveliko ušli u taj tzv. „treći talas“ ove pandemije.

odgovornim ljudima koji su vodili taj sistem i u prva dva talasa.Možemo li biti zadovoljni odgovorom sistema na ta prva dva talasa? Kao predstavnici građana Sandžaka, mi ne možemo biti zadovoljni.Kao neko ko dolazi iz Novog Pazara, grada koji je procentualno bio jedan od najpogođenijih gradova u Evropi, smatram da je pre ovog usvajanja zakona bilo neophodno utvrditi objektivnu odgovornost. Pod tim podrazumevamo kako kazne, tako i objektivna priznanja za one koji su dobro radili, a bilo ih je, bilo je i jednih i drugih. Zato je naša obaveza da insistiramo na utvrđivanju odgovornosti.Svedoci smo da u mnogim oblastima samo donošenje zakona ne doprinosi automatski poboljšanju stanja na terenu, pogotovo ne ako se radi o ovakvom jednom zakonu.Zakoni zakonu.Zakoni često znaju i da ostanu mrtvo slovo na papiru. Mi treba, pre svega, da postavim pitanje ko će se starati o primeni ovog zakona i zakonskih odredbi na terenu? Hoće li o primeni ovog zakona da se staraju oni koji su cepali umrlice u Novom Pazaru? Hoće li da se o primeni ovog zakona staraju oni, koji su na dan posete predstavnika Vlade u Novom Pazaru pacijente iz hodnika slali kući, pa je nekoliko pacijenata baš koji su snimljeni na tim hodnicima kod kuće i preminulo. Među njima i jedan mladi život.Zato je neophodno da se pre ovog izbora razgovara o odgovornosti. Odgovornosti pojedinaca, odgovornosti institucija i o tome da li postoji način da se vrati poverenje u zdravstveni sistem i institucije sistema. Odgovornost za odluke, odgovornost za rukovođenje krizom, to je preduslov za ovaj zakon.Zato je neophodno i formiranje stručne komisije, komisije koja će znati da ocenjuje odgovornost. Ovo je izuzetno ozbiljna stvar, ozbiljne optužbe vise nad svima i zato smo kao ljudi obavezni da u svemu ovome budemo pravedni, dakle, da budemo pravedni i pošteni.Izuzetno pošteni.Izuzetno je važno da se vodi računa da krivicu ne namećemo onima koji tu krivicu nemaju, ali je isto tako važno da nam se u sistem ne provuku oni koji objektivno jesu krivi, čije su greške dovele do katastrofalnog stanja, do ugrožavanja zdravlja i života naših građana.Bilo je tu puno prikrivanja, bilo je tu puno lažnih informacija i to su odgovori na koje mi moramo insistirati, na odgovorima i na odgovornima. Hoćemo da znamo ko su ti ljudi koji su bili odgovorni za propuste koji su se desili u Sandžaku i za brojne živote koji su naši sugrađani izgubili?Isto tako kao građane Sandžaka nas zanima da li među nagrađenim lekarima ima lekara iz Kragujevca, Kruševca, Beograda, Beograda, koji su u najtežim trenucima za Novi Pazar i Sandžak došli da pomognu, rizikujući svoje živote? To su pravi heroji. Oni zaslužuju

Svedočili smo da su neke mere koje su donošene u vreme vanrednog stanja bile suvišne, neprimerene. Neke mere su i dale rezultate. Međutim, mi smo odmah nakon vanrednog stanja ušli u izbore.Ja moram da naglasim da smo mi kao parlamentarna stranka predložili da se parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori održe najranije 6. septembra. Taj predlog nije bio prihvaćen, nažalost, ali videli smo i da je bio usvojen, mi kao država ne bi smo ništa izgubili.

virusu.Dakle, nedostatak utvrđene odgovornosti ljudi i institucija koji su trebali da zaštite naše građane i njihove živote je jedan od glavnih razloga

zato nema poverenja.Pored toga, smatramo da je ovaj zakon bilo neophodno precizirati još u par njegovih njegovih aspekata, naročito u onim delovima i u onim merama koje se postavljaju pred građane. U tom smislu bi trebalo da znamo koja institucija tačno i koji pojedinac koji vodi tu instituciju stoji iza neke mere koju građanima ili predlaže ili nameće kao obaveznu. Dakle, to je još ovaj zakon trebao da predvidi.Mi nećemo učestvovati u glasanju za ovaj zakon. Nećemo biti ni protiv, niti uzdržani. Jednostavno smatramo da se nisu stekli uslovi da sa ovakvim sistemom ovaj zakon stupi na snagu. Hvala.

koji nema mesta za politiku.Radi se o zdravlju ljudi, radi se o životima ljudi i to nam je prioritet broj jedan.

Što se tiče odgovornosti, od odgovornosti ne može niko da pobegne, to je nemoguće, to se svi slažemo.Ako mislite da je u ovom momentu bitnije da radimo neku analizu, nego da se borimo za zdravlje i živote ljudi, ja se ne slažem sa tim. Ovaj momenat, ovi brojevi koje imamo zahtevaju od nas da uradimo sve da zaustavimo širenje ovog virusa i to je naš osnovni zadatak. Da li će odgovornost doći za šest meseci, za godinu dana, ponavljam, od nje niko neće pobeći i za to vreme ćemo biti sigurno pametniji.Slažem se sa vama da mnogo toga ne znamo o ovom virusu i o svemu onome što ide oko ovog virusa. To su činjenice i nema i nema svrhe da ulazimo u tu priču, kad ceo svet nema dovoljno informacija o ovom virusu.Smatram da je neophodno da se skoncentrišemo na ono što znamo. Umesto da vodimo polemiku, mi bismo trebali da apelujemo na ljude da nam se ne desi ono što se desilo u Pazaru. To je suština, jer od naše rasprave neće imati niko koristi. Imaće koristi ako zajednički apelujemo na ljude da izađemo iz ovoga, a onda ćemo imati sve vreme ovog sveta i za analizu i za prepirke i za ukrštanje stavova, čega god hoćete. Ali, to da radimo kada nemamo ugrožene i da nemamo da nam preti popunjenost kapaciteta i da nemamo gde da stavimo ljude i kada imamo da ljudi idu po proslavama, po žurkama, po kafićima, po svim tim stvarima, a znamo da je to ono što direktno ljude vodi u bolnicu.Jesmo

Mislim da nismo ni jedno, ni drugo, a rezultat nepoštovanja imamo direktno u bolnicama.Mislim da je ovo vreme za to, da ništa neće pobeći, apsolutno. Da li će biti za šest meseci, za osam meseci, ali sve će da izađe na videlo, apsolutno

Setite se da li je Novi Pazar služio kao jedna taksi stanica, samo što je imao sanitet da preveze ljude do Kragujevca i do Beograda. Koliko smo ljudi zaposlili u Novom Pazaru, koliko dali specijalizacija, koliko nove opreme, koliko novih, dijagnostički centar, angio salu, da ne nabrajam sve.Da li je u planu za Novi Pazar još preko 30 miliona evra da se pravi novi hirurški blok? Da li je to nekad bilo? Kad se zadnji put ulagalo u Novi Pazar? Kad su zadnji put dolazili najbolji lekari iz Srbije, operisali i pomagali građanima Novog Pazara i okoline i edukovali lekare i sestre i osoblje u Novom Pazaru da mogu samostalno da rade te operacije, da se ne bi izlagali naporu građani Novog Pazara i okoline da moraju da idu u druge centre, nego da sve završe tu, da mogu da dolaze rodbini u posetu, da se ne izlažu trošku i da ne idu u neka druga mesta? Podsetite me, možda ja grešim, možda ja ne znam, vi recite.Da li grešimo? Nemoguće je ne grešiti. Da li postoji mera koju ćemo da donesemo i oko koje ćemo svi da se složimo? Ja vam potpisujem, ne postoji,

Radili smo na tome. Da li na vreme upozoravamo? Pričao sam - ljudi, sedam dana nam treba bez kontakta. Ne, nismo poslušali. Sad nam treba dve nedelje. Znači, sve zavisi od nas.Zato mislim da nije vreme za raspravu, biće vremena. Svu snagu treba da usmerimo da apelujemo na one na koje možemo da se pridržavaju mera i da imamo što manje obolelih, da pokušamo da to zaustavimo. To je moj cilj, to je moja ideja. Za sve drugo biće vremena kad se vratimo u normalan sistem rada, kad nam ne bude više od polovine bolnica u Kovid sistemu i kad ne budemo vozili pacijente iz Beograda po unutrašnjosti da legnu da se leče.Sad leče.Sad je Novi Pazar, da je bliže Beogradu, mogao bi najadekvatnije da primi sve ove pacijente iz Beograda koji ne mogu da se prime, ima uslova da se prime dole i da budu zbrinuti. Eto, došli smo u taj stadijum. Ako mislite da je to malo, i to poštujem. Ali, mi ćemo nastaviti i dalje da se borimo i da smanjimo trend zaraženih i da ulažemo i dalje.Recite mi ko je napravio još nove Kovid bolnice, sem Kineza? To su bolnice za sve građane Srbije, sa 1000, 1500 mesta, jedna u Batajnici, jedna u Kruševcu. Razmislite kako je napraviti bolnicu za tri meseca, opremiti je i spremiti je da radi, naći 2.500 ljudi, medicinskih sestara i lekara da rade tu, a kad znate koliko je potrebno vremena da edukujete sestru ili lekara, koliko godina je potrebno da bi mogli da uđu u te bolnice da rade, a ne samo da sazidate te bolnice, nego u te bolnice da ubacite sve, što se kaže, od igle do lokomotive i da sve ima, da joj ništa ne fali.Recite kad je to neko uradio, recite kad je razmišljao neko na taj način? I da kažete da je to nečiji marketing, ja vam opet kažem – pa, ne možete, neće Vučić odneti te bolnice kući, ostaju za građane Srbije, ostaju za sve na raspolaganju, kad se završi korona, da se rešavaju liste čekanja i za sve ono što je uradio do sada.Suština je, po meni, u tome. Ja neću odustajati od toga. Ovo će mi biti prioritet, da ljude molimo da se pridržavaju mera, da što više njih bude zdravo, živo, da sutra možemo svi zajedno da analiziramo sve i da svako podeli svoju odgovornost, kakva mu bude pripala na osnovu tih analiza. Hvala.

pogotovo u onim delovima koji su se ticali odgovornosti. Drago mi je što vidim kod vas spremnost da se suočite sa odgovornošću.Međutim, ja smatram da je sa tom odgovornošću trebalo da se suočimo odmah nakon nakon problema koji su izbili, nakon silnih života koje smo izgubili.Mi se nalazimo u političkom domu, ovde se nalaze političke partije i političke partije predlažu, usvajaju i protive se zakonima. Ne vidim razlog zbog čega je nešto stalno problem ukoliko se javi neko da kaže nešto protiv bilo kog predloga, da se to naziva politizacijom. To nije politizacija, to je bavljenje politikom. Zbog toga i postoji ovaj dom. Zato se i mi biramo ovde, koliko sam shvatio. Dakle, nije to politizacija, nego jednostavno bavljenje politikom, predstavljanje građana.Ne građana.Ne mogu da se složim sa vama da su uslovi u domu zdravlja i u bolnicama u Sandžaku bili odlični. Kako smo onda došli u situaciju u kakvu smo došli? Kako smo onda došli u situaciju da imamo onakve slike iz hodnika, da ljudi spavaju po hodnicima, na stolicama, na ćebadi? Kako smo došli u tu situaciju ako su uslovi odlični?Tačno je da je uloženo, ali vas molim, ministre, kažite i koliko je para uloženo od donacija, privatnih donacija naših građana, kako građana Sandžaka, tako građana iz dijaspore koji su ulagali. bih ako možete da mi dozvolite, to je moje mišljenje, izuzetno cenim i politiku i to što se vi time, ne vi, svi se bavimo politikom, ali mislim da je zdravlje ljudi i život ljudi iznad politike i da je to ovaj momenat. Možete da se ljutite, to je moj stav i ja od toga neću odustati. Dokle god imamo takvu situaciju kakvu imamo, insistiraću na tome da se bavimo zaštitom zdravlja ljudi i njihovih života. Mislim da u ovakvim trenucima politika mora da bude sa strane.Nemojte se ljutiti. To je moje mišljenje i ja ću na tome, kao resorni ministar, da insistiram, jer za politiku, slažem se apsolutno, ima vremena. Ovde nam trebaju stvari koje će da spasu zdravlje i živote.Što se tiče donacija, svaka čast. Bilo je donacija, vrhunski su pomogle, ali ih je bilo mnogo manje od onoga koliko je država uložila. Zahvaljujem svima koji su donirali, nadam se da će se to nastaviti, ali je najbolje kad zajednički ide i država i donacija ili donacije idu kad prepoznaju da će to država da isprati i da

više uložile u zdravstveni sistem. Da li je neko znao za ovu koronu i da li je znao za sve te stvari koje će se deseti i kako će izgledati? Ne, nije. Da li su se negde bolje, negde lošije snašli? Da, tako je bilo. Da li ima mnogo faktora? Nemojte misliti da može samo jedan faktor da utiče, uvek ima više faktora, posebno u zdravstvu, ali biće vremena. Samo strpljenja, biće vremena.Hajde sad da se izborimo da bude što manje zaraženih i što manje ljudi u bolnici, da se ispoštuju mere, a onda da razgovaramo o svim ovim stvarima. Mislim da je to suština, da ćemo tako najviše pomoći svim građanima i da to očekuju od nas, a da posle toga, kad oni prežive, kad ostanu zdravi i oni da učestvuju u svim ovim rasprava i da kažu šta misle. To bi bila poruka. Hvala, gospodine ministre.Prelazimo na narodne poslanike prema prijavama za reč u načelnom pretresu.Reč ima Samir Poštovani predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani potpredsednici, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani ministre, nije mi drago što danas moramo da govorimo o ovom zakonu koji, između ostalog, predviđa i politiku sankcija. Iznimno sam protiv sankcija i smatram da podizanjem svesti, ulaganjem u obrazovanje i kulturu možemo da utičemo i da dugoročno podignemo svest građana o opasnostima koje tretira ovaj zakon. potpuno mi je jasno da sam sistem tako funkcioniše da moramo nekad i da imamo restriktivne mere da bi se građanke i građani toga pridržavali.Ono što želim da istaknem prvenstveno jeste pohvala Ministarstvu zdravlja, svim radnicima i medicinskom i nemedicinskom osoblju na herojskoj borbi protiv korona virusa koju su pokazali svo ovo vreme i pokazuju i dan danas.Želim, takođe, da uputim zahvalnost i predstavnicima dijaspore, pogotovo kada su u pitanju sandžačke opštine gde smo imali veliki broj donacija dijaspore iz Sarajeva i iz Beograda i iz zapadne Evrope, predstavnicima islamske zajednice koji su donirali velika sredstva da bi se pomoglo funkcionisanje i Zdravstvenog centra u Novom Pazaru i bolnica u Priboju, Prijepolju i Novoj Varoši.Ono što želim da istaknem jeste da moramo danas da analiziramo situaciju kroz koju smo prošli, jer svrha ovog parlamenta i jeste da pre usvajanja zakona, u skladu sa činjenicama, pretresemo sve okolnosti koje su iza nas.Situacija u Novom Pazaru letos je bila dramatična i odgovorni moraju da imaju ime i prezime. Ja ne mislim da je to ministar, ne mislim da je Ministarstvo zdravlja i u razgovorima sa nadležnim ljudima u Vladi Republike Srbije dobio sam podatke koliko je ministarstvo uložilo u Novi Pazar. Mislim da ministarstvo treba da poradi na PR-u i da ovo što nama ministar sada ovde govori treba da zna svaka građanka i građanin.Želim da istaknem kao pozitivan primer odgovornosti i to što smo u jeku pandemije dobili u Novom Pazaru respiratore. Tada je to bilo predmet politikanstva i napada. Mislim da svakom ko se tako odgovorno ponaša i ko pomaže treba pružiti ruku i zahvaliti se.Ono što želim da istaknem jeste, osim Novog Pazara, i slučaj pacijenata iz Sjenice. Imamo situaciju da su dva pacijenta preminula zato što su vraćeni iz Zdravstvenog centra Užice, a onda se dobilo jedno obrazloženje da se radilo o nesporazumu. I jedan i drugi slučaj se završio smrću, i to je neprihvatljivo. To ne tražimo ni ja, ni moja stranka, već to traže građanke i građani. Ne treba odgovornost da snosi ni Zdravstveni centar, ni ministarstvo, ni Vlada, već oni pojedinci koji nisu radili odgovorno.Isto tako, kao što pohvalimo sve one koji su radili jako odgovorno i dali svoj doprinos, moramo, da bi napravili bolji sistem, efikasniji, a sve u službi građanki i građana, da bi se pacijent, krajnji konzument usluge tretirao najbolje moguće, istini da pogledamo u oči.Ono što očekujem, takođe, od ministarstva i od ministra jeste da se posebno posveti pažnja bolnicama i domovima zdravlja u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši, jer trenutno tamo imamo veliko žarište kada je korona u pitanju, a imamo i situaciju da se Zdravstveni centar Užice poprilično maćehinski odnosi i imamo situaciju da je non-stop njima račun u blokadi i da ljudi koji rade koji rade u bolnicama u Prijepolju, Priboju i Varoši daju natčovečanske napore, zaista se bore, ali im treba omogućiti bolje uslove i zato mislim da ministarstvo direktno, bez posrednika, treba da deluje. Hvala vam.

da vas podsetim da mi mesecima apelujemo na ljude i pokušavamo da apelom, nadajući se da ćemo naići na razumevanje, dobijemo rezultat. Kao što vidite, brojevi, činjenice pokazuju da nije došlo do toga, da se ljudi nisu odazvali tom apelu.Šta mi sada radimo? Mi smo samo prinuđeni, ovo je krajnja mera, da omogućimo sprovođenje već postojećeg zakona. Šta ovo znači? Mi nemamo dovoljno sanitarnih inspektora, jer po dosadašnjem zakonu bi trebali da imamo hiljade sanitarnih sanitarnih inspektora da bi stigli da sve to procesuiraju, evidentiraju i da odrade. Pošto nemamo vremena da zaposlimo hiljade inspektora, da ih uvedemo u posao i slično, samo radimo da omogućimo srodnim inspekcijama da nam pomognu i da omogućimo sprovođenje zakona. To je cela suština. Nije ovo nikakav novi zakon, ovo je nešto što postoji u ovakvim prilikama. Samo ćemo omogućiti da budemo efikasniji.Ne možemo sami, tražimo pomoć i od onih koji imaju veće resurse od nas. Zato napominjem, što smo primorani na to zbog čega, zbog ovih brojeva koje imamo svakog dana i zbog preopterećenosti zdravstvenog sistema koji želimo da zaštitimo, ne samo zdravstveni sistem nego sve građane Srbije. To je suština svega onoga što sada radimo, što smo ušli po hitnom postupku, jer ne želimo više da izgubimo nijedan dan jer nam brojevi rastu, a kad rastu brojevi veća je ugroženost zdravlja ljudi, veća je ugroženost njihovih života. To nam je jedini cilj. Hvala.

razlog za donošenje ovog zakona proizilazi iz potrebe za prevazilaženjem problema sa kojima se svakodnevno suočavamo prilikom primene pravnih propisa, odluka, naredbi i drugih opštih akata nadležnih organa u delu primene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Tu pre svega mislim na mere koje se primenjuju sa ciljem zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, ali sa druge stane i na sankcije koje treba primeniti u slučaju kada poštovanje tih mera u praksi izostane.Iako je Srbija u vreme proglašenja vanredne situacije, odnosno pandemije virusa imala važeću zakonsku regulativu još od 2005. godine, ona je doneta u skladu sa potrebama za regulisanje ove oblasti u trenutku kada je ova oblast i uređena zakonom. Međutim, novonastala situacija zahteva prilagođavanje propisa svim neizvesnostima koje ovaj virus sa sobom nosi. Mislim da smo svi toga i te kako svesni. Pre svega stvorila se potreba za jasnim i preciznijim definisanjem samih pojmova kao što su nepovoljna epidemiološka situacija, kućni karantin, lična zaštita od infekcije, itd. a koje prethodno zakonsko rešenje i nije regulisalo, jer za tim i nije bilo potrebe u trenutku kad je zakon još 2005. godine donet. To praktično znači da je dužnost svakog od nas kao pojedinca da se ponašamo odgovorno i to tako da rizik od zaražavanja sebe i ostalih svedemo na minimum.Kao neko ko dolazi iz Niša, profesionalno obavljajući poslove u okviru jednog dela komunalnog sektora moram da kažem da naspram obaveza pojedinaca, koje svako od nas ima, stoji i obaveza i ogromna odgovornost poslodavaca, sa druge strane. Tu pre svega mislim na njihovu obavezu da predvide i preduprede sve eventualne korake kako bi sačuvali život i zdravlje odnosno u konkretnom slučaju svojih zaposlenih, ali uz istovremeno poštovanje svih njihovih prava koja su im garantovana Ustavom i zakonom, Ugovorom o radu, kolektivnim ugovorima. Verujte mi, taj posao je za jednog poslodavca nije ni malo lak.U tom smislu pomenula bih da je za vreme trajanja vanrednog stanja donet veliki broj uredbi, naredbi, odluka, preporuka i one su bile apsolutno neophodne kako bi se pravovremeno reagovalo i kako bi se pravno regulisali svi modeli ponašanja poslodavaca uz istovremeno poštovanje zaposlenih, o kojima sam malopre govorila. Mislim da upravo zahvaljujući tome, ali i naredbama i preporukama lokalnih kriznih štabova imamo situaciju u kojoj smo veliki broj smo veliki broj života ljudi zapravo i sačuvali u onom prvom talasu korona virusa.Jedan od pozitivnih primera je i taj što je t okom prvog talasa od strane Ministarstva za rad doneta preporuka svim poslodavcima da zaposlenima kojima je rešenjem nadležnog organa potvrđeno prisustvo virusa ili određena mera samoizolacije ili izolacije omoguće odsustvo sa rada uz isplatu naknade u visini od 100% i to tako što će u svoje interne akte inkorporirati ovu preporuku kao obavezu. Koliko je ova preporuka bila dobra, odnosno pozitivna govori u prilog i činjenica da je septembra meseca ove godine, tačnije 30. septembra, potpisan Aneks 4. posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti, a kojim je regulisano sledeće, citiraću

ostvaruju pravo na naknadu zarade u visini od 100% osnova za naknadu zarade.Moramo da shvatimo da ovaj Predlog zakona uprkos raznim tezama, koje smo danas čuli, treba posmatrati kao neophodnost bez mogućnosti bilo kakve interpretacije nekog nekog površnog i pogrešnog tumačenja.Na kraju, dozvolićete mi da postavim jedno retoričko pitanje – da li ste čuli za pesmu iz sedamdesetih godina prošlog veka „Život je maskembal“. sam da jeste. Koliko god se ista pominjala u kontekstu satire, priznali mi to sebi ili ne, moramo je shvatiti kao našu realnost kako bi se što pre završio, ja ću ga nazvati, korona bal pod maskama. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima Zagorka Aleskić.Izvolite.

Samo da vas zamolim da usmerite mikrofon malo bolje zbog toga. Izvinite još jednom.Zamoliću vas da ponovimo izlaganje. Imamo problema sa zvukom. Samo ćete se prijaviti ponovo. Merićemo vreme ispočetka. Ovim izmenama uređuju se pojmovi kućnog karantina i kućne izolacije i uopšte preciziraju se mere za stanovništvo obolelo od Kovida 19, a čije stanje ne zahteva hospitalizaciju, kao za njihove kontakte.Zakon propisuje više lične odgovornosti, i što je najvažnije za informisanost građana, uređuje i kaznene mere.Za sprovođenje protiv epidemijskih mera pored sanitarne ubuduće će biti nadležna i komunalna inspekcija i komunalna milicija.Član 67. već postojećeg zakona sada je izmenjen i daje ingerencije i Ministarstvu odbrane, pored Ministarstva unutrašnjih poslova, da pružaju pomoć u granicama svojih nadležnosti u sprovođenju mera inspekcijskog nadzora.Iako će kazne u slučaju nepoštovanja mera biti pojačane, kako za fizička, tako i za pravna lica, mi ne smemo zapostaviti konstanto podizanje svesti o tome koliko su mere prevencije važne. Postoje problemi sa kojima ćemo se tek suočavati. Novi problemi koji će stvoriti šira kućna izolacija, čitave porodice koje će biti u izolaciji, samci koji će biti u izolaciji.Podsetimo izolaciji.Podsetimo se vanrednog stanja i paketa pomoći koje su dobijale najrazličitije kategorije stanovništva u Beogradu, u Novom Sadu, u mnogim gradovima Srbije, a da već ne pričamo o Jagodini gde su vredni volonteri došli do svake kuće, gradske, seoske, svakog čoveka koji se javio. Takva solidarnost nam je potrebna stalno.Naš narod je, dame i gospodo, snalažljiv, dovitljiv, ali i dobro organizovan. Pokazali smo da pomažemo jedni drugima i da kada je kriza prevazilazimo razlike. Koliko je samo primera dobrovoljnih, neprofitnih udruženja građana koji su organizovali prikupljanje novčanih i drugih sredstava za pomoć ugroženim pojedincima, porodicama, pa i nekim kovid ambulantama i porodilištima. To su odrazi dobre volje i to su najsvetliji primeri građanske inicijative.Na odgovornoj državi je da štiti svoje građane, na odgovornoj državi je da zaštiti odgovorne građane od onih koji to nisu. Kao neko ko se svakodnevno vozi gradskim prevozom mogu da posvedočim da stalno u vozilima javnog gradskog prevoza vidim lica bez zaštitnih maski. Njih je naravno mnogo manje u odnosu na građane koji nose zaštitne maske, ali ih ima. Vreme provedeno u prevozu je, dame i gospodo, jedna vrsta okupljanja. To je najnužnije okupljanje koje mi više ne možemo da ukidamo. Pojedini građani povedu u prevozu i dva sata dnevno odlazeći na posao, vraćajući se sa posla i tu je nemoguće ostvariti fizičku distancu, ali svako može i mora da nosi zaštitnu masku.Naravno da postoje i veći problemi, ali ovo je problem na koji ja želim da ukažem iz najbolje namere. Treba naglasiti brzu reakciju države, dobro organizovanu prenamenu zdravstvenih ustanova u kovid jedinice, mobilnost i fleksibilnost zdravstvenog sistema koji nije zakazao u ključnim trenucima. Ipak najveće zasluge u borbi protiv Kovida 19, koja nažalost još uvek traje, nose srpski lekari i svo medicinsko osoblje koje je svojim radom, znanjem i požrtvovanjem spasli naš zdravstveni sistem od kolapsa.Nikad nije dosta ulaganja kada je u pitanju sektor zdravstva, kada su u pitanju ulaganja na svim nivoima zdravstvene zaštite. Mi smo podržali povećanje plata medicinskom osoblju koje se planira od 1. januara, ulaganja koja je država predvidela u postojeće bolnice, kao i izgradnju novih kovid bolnica u Beogradu i Kruševcu.Korona je naša nova stvarnost. Naša država je pomogla organizaciju funkcionisanja života u okvirima nove stvarnosti. Ali, to je kompleksan proces i brojni izazovi su tek pred nama.Dok nama.Dok donosimo zakon koji pojačava kaznenu politiku, uvodi neophodne mere i kada u budućnosti budemo donosili možda i neke nove, imajmo u vidu da se svi ti propisi donose građanima koji jesu iscrpljeni efektima zdravstvene i socijalne krize, ali, koliko ih je samo u žalosti jer im je preminuo neko od Kovida 19? Koliko se građana boli sa nekom drugom hroničnom bolešću? Koliko ih je preminulo od drugih bolesti?Život je uopšte na minimumu i to je stvarnost koja zahteva odgovornost svakog pojedinca, ali i pravu meru kada treba tolerantne države, ali pre svega odgovorne i pravedne.U sprezi jake države, odgovorne vlasti i solidarnog društva, krije se jedina formula uspeha u vremenu neizvesnosti koje je Kovid 19 uneo u živote svih nas. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima Žarko Obradović. narodni poslanici, dozvolite mi da kažem nekoliko reči o ovom zakonu o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.Ministre, najpre bih vama želeo da se obratim. Što više vremena prolazi od kako se pojavio virus Kovid 19, i vi i ostale kolege iz lekarske struke iz Vlade Republike Srbije pokušavate da objasnite šta sve kovid znači i koje su mu posledice. Moj utisak, ne samo ovde u Srbiji nego na širem planu, čitajući onu literaturu koja je posvećena ovoj pandemiji virusa, je da ima ljudi koji dovoljno ne razumeju značaj odnosno njegove negativne posledice.Ako posmatrate taj ugao gledanja na kovid, onda možete i oprostiti neke kvalifikacije vezano i za ono što radi naša država i za posledice koje postoje u Srbiji od Kovida 19.Ima i drugi deo ljudi koji verovatno znaju o čemu govore i to govore na jedan drugi, negativan način, ali to treba opet shvatiti kao deo političkog delovanja protiv aktuelne koalicije i ljudi koji javno vode ovu stvar. Kažem – javno, zato što ima jako veliki broj ljudi u sistemu zdravstva koji nesebično daju sebe i veliku količinu svoje lične energije i integriteta ulažu u borbu protiv korone.Danas sam čuo, pored toga što mi raspravljamo o ovom zakonu, danas se desila jedna dobra to je ono što je objavio predsednik Vučić pre nekoliko sati, što je objektivno svetlo na kraju tunela – informacija predsednika Vučića da će Srbija biti u situaciji verovatno krajem decembra meseca ove godine da nabavi prve količine vakcine i da se onda krajem januara, ako sam dobro razumeo, prve količine vakcine već već počnu primenjivati na određene kategorije zaposlenih, mislim pre svega na zdravstvo, policiju i vojsku, i na one kategorije ljudi kojima to najviše treba, a to su ugrožene kategorije stanovništva, ugrožene po stanju svog zdravlja.Zašto sam pomenuo to kao prvo? Mislim da ljudi ne razumeju da se ovo dešava prvi put u novijoj istoriji čovečanstva. Ne znam šta je bilo u prošlosti, bar ne postoje pismeni podaci o tome, ali kada se u januaru mesecu ove godine na pijaci morske hrane u Vuhanu pojavio virus nepoznatog porekla, kako je tada kvalifikovan, niko nije mogao znati šta će taj virus proizvesti, niti unutar Kine, niti na međunarodnoj sceni.Svet nije više isti kao što je bio pre pre januara meseca ove godine. Promenio se na mnogo načina. To je jedna tema.Sa stanovišta onoga o čemu mi danas raspravljamo, treba podsetiti da je na jučerašnji dan pre osam meseci Svetska zdravstvena organizacija Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju virusa Kovid 19. U to vreme, 11. marta, pre nepunih osam meseci, znači na jučerašnji dan, 116 hiljada ljudi, namerno sam uzeo ove brojke da bih pokazao šta sve,

osoba širom sveta je bilo zaraženo Kovidom 19 i tada je proglašena pandemija. Već je 2. aprila bio jedan milion, 28. juna 10 miliona ljudi koji su bili zaraženi, 21. jula preko 15 miliona ljudi, ljudi, jedan podatak je govorio u 213 država sveta, ne samo članica UN nego i one koje to nisu, 25. jula preko 16 miliona ljudi. Znači, 25. jula, pre nepuna tri, četiri meseca. Danas je već, prema današnjim podacima, gledao sam pre nekoliko sata,

više zaraženih nego pre osam meseci.Video sam malo pre jednu izjavu Svetske zdravstvene organizacije povodom Kovida 19. Kaže – svet se umorio od kovida, ali kovid se nije umorio od onog što čini. Nažalost, faktičko stanje je takvo da mi moramo da delujemo.Kad se pominje Republika Srbija i daju se ocene o onome što Republika Srbija radi na sprečavanju kovida, mislim da treba da budemo vrlo zadovoljni, a ako ima pojedinaca koji daju negativne ocene, da budu vrlo pažljivi u tome, zato što apsolutno delim vaš stav da ćemo, bože zdravlja, na kraju ove priče, kada kovid prestane da bude zarazna bolest i kada se suzbije na teritoriji Republike Srbije, biti tek u situaciji da uporedimo sebe sa drugim zemljama.Mislim zemljama.Mislim da Republika Srbija čini sve na pravi način da suzbije širenje Kovida 19, jer kad pogledam neke brojke, ne bih pominjao ove velike države, uzeo sam brojke koje se odnose na jučerašnji dan. Recimo, Portugal, koji ima 10 miliona stanovnika – 192 hiljade zaraženih. Ne bih pominjao broj preminulih osoba, jer je on opet daleko viši nego u Srbiji. Švedska danas, taj njihov model, koji su oni primenjivali, bez nekih direktnih zaštitnih mera i bez

puta manje nego što ima nas, nas ima skoro sedam miliona ili 1,7 – 75.920 osobe. Slovenija, koja je tri puta manja od nas, već 50 hiljada zaraženih. Mi smo na toj listi po broju zaraženih ljudi 67 u svetu, od koliko ima 193 članice UN, a rekao sam preko 200 i nešto država koje se računaju ili koje su ušle u ovaj sistem i malo je država, svega nekoliko u kojima kovid nije prisutan.Ali kada govorimo, hvala Bogu kod nas u odnosu na toliki broj zaraženih i na ono što kovid jeste, nije veliki broj ljudi preminuo. Naravno, svaki život je dragocen i treba se boriti za svaki život, ali kada posmatrate te brojke, onda možete shvatiti vrednost onoga što se u Republici Srbiji radi na sprečavanju širenja korone i koliko je velika briga o zdravlju ljudi.Neko kaže, da ali u ovim zemljama zapada su stariji ljudi su stariji ljudi pa je to posledica velikog broja preminulih. Nije tako. Demografski gledano, Srbija spada među pet najstarijih zemalja u Evropi i među deset u svetu, pa opet naše brojke su daleko manje. Ne bih pominjao Italiju, gde je preko 42.000 nažalost preminulih, Španiju, preko 40.000. Znači, nije samo nije samo reč o demografskoj situaciji, nego ima nešto i drugo, a to je entuzijazam ljudi koji rade u zdravstvenoj struci, organizacija dobra kada se kovid pojavio, mere koje se primenjuju, ne treba smetnuti s uma da nam se ovo prvi put dešava.Republika Srbija primenjuje sve ono što primenjuju i drugi, a to što je u nekim situacijama bolja od drugih, to nam samo može služiti Lekari su ljudi koji su podneli najveći teret u borbi protiv kovida i njima stvarno dugujemo neizmernu zahvalnost.Gde

više, ako mogu reći afirmisati i još jedan broj proširiti.Naravno, svrha svih predloga zakona o kojima mi danas raspravljamo jeste da se Kovid spreči i da što manje bude zaraženih ljudi i što manje onih koji su ugroženi s obzirom na stanje u kome se nalaze ako su zaraženi koronom.Kažem,

ljudi od onoga što korona nosi, a objektivno jeste i niko nije znao ništa o tome, danas je sigurno, ne samo ovde u Srbiji, nego i kod značajnog broja ljudi širom sveta prisutna jedna vrsta nepažnje ili nerazumevanje značajna.Vi ste rekli jednu za mene krucijalnu rečenicu koju čitam ovih dana i u nekim drugim, odnosno koju sam čuo u nekim drugim časopisima, čuo sam od vas, a to je ono što ste rekli vezano za prenošenje virusa - niko tačno ne zna kako se virus prenosi, i to je nažalost jedna istina i druga jeste da jedino mere socijalne distance mogu dati rezultat, ali život ne može stati. Ako zaustavimo sve, ako primenimo 100% zaustavljanje i kretanja ili jednu blokadu onda mi ćemo blokirati život, a onda svet naravno neće ni postojati ili će makar izgledati potpuno drugačiji.Potpuno je logično da se primenjuju određene mere kako bi sprečili širenje Kovida. u ovom zakonu i u ovom Predlogu zakona izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti veliki značaj stavili na pojedinca, na odgovornost, na obavezu pridržavanja mera i korišćenje ličnih zaštitnih sredstava.Ako ne budemo svesni da je naše ponašanje važno, ne samo za našu sigurnost, ne samo za naše stanje zdravlja, nego i naših najbližih i celog stanovništva, mi ne možemo očekivati dobre rezultate. Džaba apeli, džaba bilo koja, da kažem, mera, čovek prvo mora da shvati sam sa sobom da razreši neke dileme i da shvati da je najvažnija stvar ponašati se odgovorno, primenjivati mere o kojima govori Krizni štab, mere koje propisuje Ministarstvo, mere koje propisuje Vlada Republike Srbije i jednostavno čekati u čekati u takvim uslovima, naravno da dočekamo i vakcinu.Dobro je što vidim u izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od zaraznih bolesti utvrđen je Kovid, kao bolest koja se sprovodi epidemiološki nadzor. Razumem da ste hteli i pravno i faktički neke stvari da rešite na jedan bolji način nego do sada i dobro je što jednostavno zakon propisuje sve ove mere. Vidim da se pominje i vakcina. Predsednik je o tome danas govorio. Ja lično biću sigurno jedan od onih koji ću rado primiti vakcinu koji ću rado primiti vakcinu kada za to dođe vreme i kada država nabavi.Naravno, dobro je što je država već potpisala ugovore sa određenim kompanijama, ali i pre toga treba pomenuti da je reč o vakcinama koje prođu vrlo rigorozan test test kontrole kvaliteta da bi građani bili bezbedni. Mislim da se i u tom aspektu mora voditi računa da bi građani znali da je to za njihovo dobro.Video sam da ste inspekcijski nadzor stavili da kao povereni može da vrši i lokalna samouprava. Mislim da je to dobra stvar i da se na nivou lokalne samouprave, ako mogu reći preuzme odgovornost o stanju zdravlja na nivou lokalne samouprave preko Komunalne inspekcije.Takođe, Predlogom izmena i dopuna Zakona se predviđa i kontrola putnika iz inostranstva i to je jedna dobra stvar, druge zemlje brinu o sigurnosti svojih građana na svoj način. Ako me pamćenje dobro služi 17. marta ove godine Evropska unija je zatvorila svoje spoljne granice brinući o svojim članicama i njihovim građanima, sasvim je logično da i Republika Srbija brine o svojim građanima i svaka takva mera je dobrodošla i svako je dobrodošao u Srbiju, ali mora da se zna da je zdrav, da njegov dolazak ne bi prouzrokovao širenje virusa Korone.Opet se vraćam na ličnu zaštitu. Mislim da je to jako važna stvar i mislim da je to suštinsko, jer ako ne budemo shvatili šta to znači mislim da je pitanje i kakav će biti rezultat. Sve ove mere koje ste naveli u članu 26. vezano za kućnu izolaciju, za obolele koji su bez simptoma ili sa simptomima ili

je uradila sve što je mogla i radi sve što se može. Nabavke medicinske opreme, nabavka zaštitnih sredstava, izgradnja novih bolnica, opremanje bolnica, ali trebamo da razumemo da ima ljudi koji su bolesni i od drugih vrsta bolesti, da je i njima takođe potrebna nega, da su i oni deo građana Republike Srbije, da nam se ne može ceo zdravstveni sistem pretvoriti kovid sistem, da je dobro što, eto, pre neki dan smo govorili sa ministrom Malim o novim kovid bolnicama u Beogradu i Kruševcu, ali o sijaset drugih gradova i opština Srbije u kojima će biti na bolji način uređeni domovi zdravlja, da bi se jednostavno zdravstvena situacija, odnosno da bi zdravstveni sistem bio još kvalitetniji. Ja se slažem, sada je pravo vreme da se ulaže, sada vidimo šta zdravstveni sistem znači za zdravlje nacije, za zdravlje građana i nažalost, ali istinito, ovo je jedini način da bi se proverio proverio i kvalitet zdravstvenog sistema i šta on treba da znači i koliko u njega treba da ulažemo. Jer, bez brige o zdravlju, sva druga prava koja imamo teško će biti dostupna. Znate onu čuvenu rečenicu - zdrav čovek želi mnogo, a bolestan ima samo jednu želju, da bude zdrav. Ni jedno ljudsko pravo koje nam propisuje Ustav, koje nam propisuju zakonu ne može biti ostvareno ako niste u situaciji da ih ostvarite, a možete ih ostvariti tek kada budete zdravi.Mislim da je jako dobro što i mi danas raspravljamo o ovom zakonu i što ste vi predvideli u ovom zakonu sijaset mera koji bi se, kako bih rekao, unapredila situacija i učinilo sve što je moguće da kao društvo budemo odgovorni i efikasnije reagujemo na zaustavljanju širenja Korone do trenutka dok ne dobijemo vakcinu i onda nadam se i konačno rešimo pitanje svakom slučaju mi poslanici SPS ćemo u danu za glasanje glasati za izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti od zaraznih bolesti. Hvala vam.